tekur því sæti á Alþingi Sigþrúður Ármann, 1. varamaður á lista flokksins í kjördæminu. Sigþrúður Ármann hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Borist hefur bréf frá 8. þm. Norðausturkjördæmis, Jakobi Frímanni Magnússyni, dagsett 1. nóvember 2024, þar sem tilkynnt er að hann hafi gengið til liðs við þingflokk Miðflokksins. Borist hafa bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 274, um aðgerðir gegn ágengum framandi lífverum í höfnum, og á þskj. 275, um eftirlit með kjölfestuvatni, báðar frá Andrési Inga Jónssyni.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að samþykkja hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Frumvarpið er lagt fram í kjölfar samþykktar stjórnar og sjóðsráðs Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á niðurstöðum 16. 16. almennu endurskoðunar á kvóta sjóðsins. Með frumvarpinu er lagt til að ríkisstjórninni verði veitt heimild til að samþykkja hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og að Seðlabanki Íslands leggi fram það fé sem þarf til hækkunar kvótans.

Kvótar ákvarða útlánagetu sjóðsins og hve há lán aðildarríki geta fengið. Einnig ráða kvótar atkvæðavægi ríkja í sjóðsráði og í framkvæmdastjórn sjóðsins. Kvótar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eru almennt endurskoðaðir á fimm ára fresti. Tillaga um breytingu á kvóta verður aðeins samþykkt með stuðningi ríkja sem hafa minnst 85% atkvæðamagn á bak við sig. Að auki verður kvóta aðildarríkis ekki breytt nema með samþykki viðkomandi ríkis. Við síðustu almennu endurskoðun á kvóta sjóðsins var samþykkt að hækka heildarkvóta sjóðsins og kvóta allra aðildarríkjanna um 50%. Aðildarríkjum var veittur frestur til 15. nóvember 2024 til að samþykkja hækkun á eigin kvóta. Með ákvörðuninni hækkar heildarkvóti sjóðsins úr 476,8 milljörðum SDR í 715,7 milljarða SDR. Þar af hækkar kvóti Íslands úr 321,8 milljónum SDR í 482,7 milljónir SDR. Seðlabankinn fer með atkvæði Íslands fyrir hönd ríkissjóðs og greiddi atkvæði með niðurstöðunni í sjóðsráði eftir samráð við fjármála- og efnahagsráðuneytið. Til þess að kvóti Íslands hjá sjóðnum hækki í samræmi við framangreinda niðurstöðu þarf íslenska ríkið að samþykkja hækkunina. Frá árinu 1965 hefur framkvæmdin verið sú að Alþingi veiti ríkisstjórninni heimild með setningu sérlaga til að samþykkja viðkomandi kvótahækkun. Síðast var þetta gert með lögum nr. 5/2012 sem kveða á um heimild ríkisstjórnarinnar til að hækka kvóta Íslands úr 117,6 milljónum SDR í þessar 321,8 milljónir SDR, sem það er í dag. Með samþykki kvótahækkunarinnar mun skuldbinding Íslands aukast um 160,9 milljónir SDR eða um 30 milljarða.

Að auki verða 120,7 milljónir SDR, eða rúmlega 22 milljarðar kr., færðar sem krónuinnstæða sjóðsins í Seðlabankanum. Framlagið myndar sérstaka gjaldeyrisinnstæðu hjá sjóðnum og telst áfram til gjaldeyrisforða Seðlabankans. Sá hluti framlagsins sem er í íslenskum krónum er ekki inntur af hendi heldur eignast Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kröfu á innstæðu í Seðlabankanum sem nemur umræddri fjárhæð. Ráðstöfunin hefur hvorki bein áhrif á útgjöld né skuldbindingar A-hluta ríkissjóðs. Ávinningur Íslands af því að samþykkja kvótahækkunina felst í fyrsta lagi í því að viðhalda óbreyttu atkvæðavægi ríkisins innan sjóðsins. Í öðru lagi geta aðildarríki sjóðsins óskað eftir fjárhagsaðstoð frá sjóðnum ef þau lenda í greiðslujafnaðarvanda. Lánsfjárhæðir sjóðsins miðast við tiltekið margfeldi af kvóta viðkomandi ríkis sem er breytilegt frá einum lánaflokki til annars. Ísland hefur nokkrum sinnum tekið lán hjá sjóðnum, síðast árið 2008. Aðildarríkjum var veittur frestur til 15. nóvember til að samþykkja kvótahækkunina. Á þeim grunni langar mig að hvetja til þess að Alþingi og efnahags- og viðskiptanefnd, sem fær málið til umfjöllunar, reyni að tryggja framgang málsins á sem skemmstum tíma.

Er ekki rétt skilið að kjördæmið Norðurlönd og Eystrasaltsríkin séu enn þá með stjórnarmann í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og er ekki ljóst að ekki verði breyting þar á? Ég tel að það sé alveg frábært að þessi ríki, sem eru ekki stór, ekki fjölmenn, 25 milljónir á Norðurlöndunum og sennilega

Þessi aðgerð er auðvitað til að tryggja áframhaldandi stöðu Íslands, atkvæðavægi og möguleika til að geta sótt um aðstoð og lán ef til þess skyldi koma á komandi árum, til að tryggja sömu stöðu og við höfum í dag. Eftir því sem ég best veit hefur ekki orðið nein breyting á hlutföllum okkar kjördæmis og stöðu okkar hvað þetta varðar.

það væri gott að fá að vita í seinna svari ráðherrans um samskiptin milli fjármálaráðuneytisins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

að staðan væri góð. Þróunin væri öll í rétta átt, efnahagsstefnan góð, fjármálaáætlunin, sem við kynntum í vor og samþykktum hér í vor,

að ég sletti nú, best í bekknum í að framfylgja þeirri skynsamlegu stefnu sem við höfðum tekið ákvörðun um og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn metur rétta, skynsamlega og líklega til að ná þeim árangri sem við erum farin að sjá í út um framrúðuna. Eins og ég hef nú stundum sagt í þessum ræðustól: Þetta er allt að koma.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Afurðasjóð Grindavíkurbæjar, nr. 74/2024, Sem hluti af aðgerðum til stuðnings við heimili og fyrirtæki í Grindavík var með lögum um Afurðasjóð Grindavíkurbæjar komið á laggirnar sjálfstæðum sjóði, Afurðasjóði Grindavíkurbæjar, sem skipaður er þriggja manna stjórn. Hlutverk sjóðsins er að veita rekstraraðilum sem falla undir gildissvið laganna fjárhagsaðstoð til að bæta meiri háttar óbeint tjón á matvælum og fóðri í eigu rekstraraðila af völdum náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, þar með talið vegna rýmingaraðgerða stjórnvalda tengdum þeim.

var komið til móts við áhyggjur mikils meiri hluta rekstraraðila á svæðinu sem höfðu bent á mögulegt óbeint tjón á afurðum sínum af völdum náttúruhamfara. Þegar lögin voru sett var gildistíma þeirra stillt þannig upp að hann væri stuttur, eða til 31. desember 2024, eins og fram kemur í 1. gr. laganna. Í athugasemdum við ákvæðið segir að stuttur gildistími ráðist af óvissu á svæðinu en þörf fyrir framlengingu úrræðisins verði metin með hliðsjón af því hvernig jarðhræringar og eldsumbrot á svæðinu muni þróast með tímanum. Í kjölfar þess að ríkislögreglustjóri, í samráði við ríkislögreglustjórann á Suðurnesjum, ákvað að færa almannavarnastig af hættustigi á óvissustig var aðgangur að Grindavíkurbæ gerður hindrunarlaus frá og með 21. október síðastliðnum. Líkt og fram kom í tilkynningu framkvæmdanefndar um málefni Grindavíkur þá er hins vegar því miður ljóst að jarðhræringum í og við Grindavíkurbæ er hvergi lokið og að aðstæður geta breyst hratt nauðsynlegt getur reynst að rýma bæinn og nágrenni með skömmum fyrirvara og loka á nýjan leik. Síðustu dagar sýna okkur því miður að jarðhræringum virðist því miður hvergi lokið.

gildissviðsákvæði laganna verði framlengt til 31. desember 2025 og að lögin gildi um einstaklinga og lögaðila sem stunda tekjuskattsskyldan atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og verða fyrir tilgreindu tjóni skv. 6. gr., á tímabilinu frá og með gildistöku laganna til 31. desember 2025. Mat á fjárhagsáhrifum hefur ekki breyst frá fyrirliggjandi mati sem fylgdi

Líkt og rakið er í áhrifamati í greinargerð sem fylgdi því frumvarpi þá ráðast áhrif á ríkissjóð af því framlagi sem sjóðurinn hlýtur í fjárlögum eða með millifærslum úr varasjóði hverju sinni. Þar segir enn fremur að gróflega megi áætla að ef til tjóns komi þá geti það numið allt að 400 millj. kr. að teknu tilliti til eigin áhættu rekstraraðila. Af þeim sökum er miðað við að fjárveiting ríkissjóðs til sjóðsins muni ekki nema hærri upphæð en því, óháð því hvort tjón hafi farið fram úr þeim mörkum. Breyting frumvarpsins minnkar þá miklu óvissu sem atvinnulíf í Grindavíkurbæ býr nú þegar við. Það er mikilvægt að löggjafinn komi saman og afgreiði þetta mál af þeim sökum. Ég vil leyfa mér að vísa til allra helstu raka sem fram komu við fyrri meðferð þessa máls hér í þinginu. Það er ákveðin óvissa sem vofir yfir atvinnustarfseminni og það getur komið til tjóns sem við við getum réttlætt að veita þessa tryggingu fyrir sem felst í lögunum. Ef við framlengjum ekki ákvæðið eða ef við hefðum ekki lög af þessum toga þá má gera ráð fyrir því að atvinnurekendur yrðu mun meira hikandi við að hefja starfsemi og láta reyna á möguleika til þess að koma aftur hjólum atvinnulífsins á svæðinu á snúning. Virðulegi forseti. Ég hef með þessu gert grein fyrir helstu efnisatriðum og legg til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. atvinnuveganefndar sem og til 2. umræðu.

Grindavíkurnefndin hefur unnið mikið starf á undanförnum vikum og mánuðum og lagt sig eftir því að skilja stöðu Grindvíkinga með hliðsjón af þeim úrræðum sem hafa verið í gildi, lagt mat á þörfina fyrir framlengingu, eins og þeirri sem við erum hér að ræða um og ég er hér að mæla fyrir, og eins líka að skoða virkni úrræða sem hafa verið í gildi, þörfina fyrir áframhaldandi stuðning af því tagi. Við þekkjum það sem hv. þingmaður minntist stuttlega á sem eru kröfur eða óskir sumra atvinnurekenda um uppkaup á atvinnuhúsnæði. Þetta hefur verið til umfjöllunar m.a. í nefndinni og það er dálítið er dálítið vandasamt að höggva á alla þessa hnúta á þessum fáu dögum sem þingið er að störfum til 15. nóvember, en við höfum verið að greina þessa þætti. Fjármálaráðherra er með sitt starfsfólk í þeirri vinnu ásamt með því sem gerist hjá Grindavíkurnefndinni. Ég veit að ráðherrann hyggst funda vegna þessa í dag með formanni Grindavíkurnefndarinnar. Þegar upp er staðið erum við kannski að ræða um það hér hvort þeir fáu þingdagar sem eftir eru muni gagnast okkur til þess að taka saman slík álitamál og leiða þau til lykta

Þetta er búið að standa yfir í gríðarlega langan tíma og fólk hefur verið í óvissu í mjög langan tíma. Lán eru að fara að falla og allt þetta og frestum sem voru veittir er að ljúka. Jú, það eru fáir dagar eftir af þinginu og þarna er ýmislegt sem er flókið en það hefði náttúrlega átt að vera komið miklu lengra. Það er í rauninni það sem er kannski málið sem við stöndum frammi fyrir.

Virðulegi forseti. Ég get tekið undir með hv. þingmanni, það er mikilvægt að fólk viti í hvaða farvegi málin eru. Ég hlýt þó að vilja taka það fram hér að við teljum að með þeim aðgerðum sem þegar hefur verið gripið til hafi stjórnvöld gengið mjög langt. Ein helsta krafan sem við fundum á undanförnum mánuðum frá atvinnulífinu í Grindavík var sú að tryggja opnun Grindavíkur að nýju, að hægt væri að fara hindrunarlaust til Grindavíkur og frá. Það hefur verið farið nokkuð varlega í því og það hefur tekið tíma að opna bæinn. En til að okkur liði vel með það var gengið úr skugga um að allar flóttaleiðir væru opnar, að við værum með rétt mat á hættustiginu, að nauðsynlegir innviðir hefðu verið verið lagfærðir eftir atvikum og eftir mati á þörf fyrir slíkt. Eins líka að búið væri að gera ráðstafanir út af hættum sem leynast í Grindavík, t.d. vegna þess að jörð hefur þar skroppið í sundur og sprungur víða. En þessum áfanga náðum við. Við náðum honum núna í október og það var gríðarlega jákvæður og mikilvægur áfangi fyrir alla Grindvíkinga að tryggja hindrunarlausa ferð til og frá Grindavík. Ég ítreka að þetta er það sem mér fannst hafa verið efst á blaði einmitt hjá smærri atvinnurekendum. En við þurfum að skoða hvað hægt er að gera og taka saman upplýsingar sem við höfum, leggja mat á þau gögn sem Grindavíkurnefndin er með. Eins og ég rakti hér áðan þá veit ég að fjármálaráðherra hyggst funda með formanni nefndarinnar í dag.

þeim atriðum sem geta gert það að verkum að hagur þeirra sem hafa búið í Grindavík og búa þar enn verði betri og verði bættur með einhverjum hætti.

við erum á síðustu dögum þingsins og erum að reyna að framlengja þau mál sem hafa tekið á málefnum Grindvíkingar,

m.a. það mál því að það er í raun og veru eins og í þessu máli bara ein dagsetningarbreyting og ekkert annað. Ég velti því fyrir mér af hverju við þurfum endilega að vera að bíða með slík úrræði ef við ætlum yfir höfuð að gera eitthvað í þessu máli. Við heyrðum það í fréttunum í gærkvöldi

okkar að hafa breyst eitthvað í millitíðinni á atvinnustarfseminni í Grindavík og þörfinni fyrir stuðningslánin en ríkisstjórnin a.m.k. hefur staðið við sitt með því að koma með málið hingað. Varðandi nýtingu afurðalánanna þekki ég ekki til þess að það hafi reynt á lögin til þessa, sem betur fer kannski það segir okkur að það hafi ekki orðið slíkt tjón að það falli undir lögin. En ég held að lögin veiti mjög mikilvæga tryggingu fyrir tjóni sem getur komið upp, eins og oft er sagt tryggja menn ekki eftir á.

besta mál ef við getum náð samstöðu um það í þinginu við þær aðstæður sem eru uppi. Ég ætla ekki að úttala mig um allar slíkar hugmyndir. Ég bara bendi á að það er ýmislegt sem rætt er. Varðandi þá sem eru enn í húsnæðisvanda þá komu þessar tölur sem sem hafa verið í fréttum í vikunni okkur nokkuð á óvart vegna þess að þær eru ekki í samræmi við það sem við höfum haft frá þeirri þjónustumiðstöð sem við höfum haldið úti og hefur verið að fylgjast með stöðu húsnæðisöflunar Grindvíkinga. Við hyggjumst leita frekari skýringa á því hvers vegna svona háar tölur eru nefndar þegar okkar upplýsingar hafa verið um annað. En ég ætla bara að segja að vonandi er ekki rétt að það séu svona margir sem eiga í miklum vanda. Við erum líka með vísbendingar um að fólk hafi selt húsnæðið sitt, ekki endurfjárfest en sé að þiggja húsnæðisbætur þrátt fyrir hafa þegar losað um fyrri eign sína í Grindavík. Kannski er það vegna þess að það hefur ekki fundið húsnæði við hæfi, en það kemur að því að húsnæðisstuðningurinn (Forseti hringir.) rennur sitt skeið og þá ætti fólk vegna uppkaupanna að vera í færum til að endurfjárfesta.

Það er búið að vera að bíða eftir því og hæstv. ráðherra veit það að smærri fyrirtæki í Grindavík hafa verið að óska eftir uppkaupum. Það er búið að liggja fyrir í marga mánuði og það á ekkert að vera að koma okkur á óvart

og við höfum svo sem haft vitneskju um, gæti sveitarfélagið farið í greiðsluþrot á næsta ári, á miðju næsta ári. Við vitum auðvitað ástæðurnar. Stærstur hluti íbúa hefur flutt lögheimili sitt annað,

við áfram leggja mat á hugmyndir um frekari aðgerðir eða breytingu á eldri aðgerðum og í ljósi stöðunnar í þinginu er er augljóst að það þarf að myndast einhver samstaða um það á þinginu fyrir þinglok. En varðandi fjárhagslega stöðu Grindavíkur þá hefur legið fyrir að sveitarfélag sem hefur

Í sjálfu sér hefur það komið á óvart þegar maður skoðar tölurnar hversu margir eru í reynd enn þá að greiða útsvar til Grindavíkur miðað við þann tiltölulega fámenna fámenna hóp sem enn þá hefur haft aðsetur á svæðinu. Hér er ég að vísa til þess hversu margir eru í raun og veru komnir með búsetuna í önnur sveitarfélög, farin að þiggja þjónustu þar en hafa ekki fært lögheimilisskráningu sína. Það er því ekkert sem kemur á óvart í sjálfu sér varðandi fjárhagsstöðu Grindavíkur en það sem þó kom í ljós var að hin gríðarlega sterka fjárhagsstaða Grindavíkur í upphafi þessara hamfara var forsenda fyrir því hversu lengi sveitarfélagið gat haldið sjó og sinnt sínum lögbundnu verkefnum framan af. Þetta er spurning sem ekki er auðsvarað: Hvað verður til lengri tíma? Allar aðgerðir okkar hingað til hafa verið byggðar upp á trú um að við getum endurheimt Grindavík eins og við þekktum hana. Þess vegna byggðum við varnargarðana. Þess vegna stóðum við með atvinnulífinu. Þess vegna gáfum við fólki sem vildi selja húsin sín og koma sér fyrir annars staðar rétt til að kaupa húsin aftur. Við komum eignunum ekki strax út á markað og erum ekki með hugmyndir (Forseti hringir.) um slíkt heldur erum með aðgerðir sem eru allar hugsaðar til þess

Með frumvarpinu er lagt til að framlengja gildistíma tiltekinna ákvæða laga um vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga. Ákvæðin lúta að heimild ráðherra, að fenginni tillögu ríkislögreglustjóra, til að taka ákvörðun um nauðsynlegar framkvæmdir í þágu almannavarna sem miða að því að koma í veg fyrir að mikilvægir innviðir og aðrir almannahagsmunir verði fyrir tjóni af völdum náttúruvár sem tengist eldstöðvakerfum á Reykjanesskaga. Að öðrum kosti myndu ákvæðin falla á brott þann 1. janúar næstkomandi en þeim var ætlað að gilda tímabundið til eins árs til að bregðast við þeim jarðhræringum sem standa nú yfir á Reykjanesskaganum. Á grundvelli núgildandi laga um vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga hef ég tekið ákvarðanir um að heimila uppbyggingu varnargarða til að verja almannahagsmuni, byggð og innviði. Ákvarðanirnar hafa byggt á tillögum frá ríkislögreglustjóra í samræmi við áskilnað laganna og þegar ákvarðanir hafa verið teknar hef ég lagt ríka áherslu á að við framkvæmd varnargarðanna sé tekið mið af stöðu og þróun jarðhræringa hverju sinni og með tilliti til þeirra lagt mat á nauðsyn næstu áfanga. Þrátt fyrir að búið sé að koma upp staðbundnum vörnum við bæði Svartsengi og Grindavík eru jarðhræringar og eldsumbrot á Reykjanesskaganum stöðugum breytingum háð og því nauðsynlegt að fylgjast vel með þróun mála með tilliti til þeirra varna sem nauðsynlegt getur verið að koma upp. Viðeigandi stjórnvöld hafa til að mynda bent á að valkostir eru afar takmarkaðir ef Reykjanesbrautin lokast ásamt því að samfélagslegum kostnaður við það yrði verulegur. Þá eru á nærliggjandi svæðum mikilvægir innviðir á borð við fjarskipta- og hitaveitulagnir og byggð í Vogum. Með vísan til þessa er mikilvægt að framlengja gildistíma tiltekinna ákvæða laganna enda ekkert sem bendir til þess að jarðhræringum á svæðinu sé að ljúka. Þá liggur fyrir að taka þarf afstöðu til frekari uppbyggingar varnargarða á Reykjanesskaganum, m.a. til að verja aðra mikilvæga innviði. Ég vil þó leggja áherslu á að mikilvægt er að hafa í huga að með lögum um vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga er mælt fyrir um að ráðherra sé heimilt að taka ákvörðun um tilgreindar framkvæmdir og hrinda þeim af stað án þess að gæta þurfi að hefðbundinni málsmeðferð samkvæmt skipulagslögum, stjórnsýslulögum, lögum um náttúruvernd og öðrum lögum sem annars myndu gilda um slíkar framkvæmdir. Þrátt fyrir að nauðsynlegt sé að framlengja gildistíma laganna þá þarf að taka til skoðunar eins fljótt og unnt er, og horfa þá til lengri tíma, hvernig málsmeðferð ákvarðana um uppbyggingu fyrirbyggjandi ráðstafana af þessu tagi verði háttað. Þá er vert að hafa í huga að kostnaður vegna framkvæmdanna greiðist úr ríkissjóði en heildarkostnaður vegna framkvæmdanna er í dag talinn vera í kringum 10 milljarðar kr.. Tryggja þarfa að þeirri vinnu verði lokið áður en gildistími laganna rennur sitt skeið. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins

þeim. Ég fagna því að sjálfsögðu að það sé verið að bregðast við og það sé verið að búa til grundvöll fyrir ráðherra að taka skrefin skjótt

þá var talið nauðsynlegt að stofna sjóð, sérstakan sjóð, ég man nú ekki hvað hann hét, hvort hann hét almannavarnasjóður eða hvað, og að einhver hluti af fasteignagjaldi myndi renna í þennan sjóð. Þetta voru auknar álögur á íbúa þessi sjóður var stofnaður en ég held að allir hafi verið tilbúnir í sjálfu sér til að taka á sig slíkar álögur, sem eru í raun og veru ekki háar, til að verja orkumannvirkin sem

það liggur fyrir að það er landris á Reykjanesi núna. Það er í svipuðum takti og verið hefur í aðdraganda fyrri atburða sem segir okkur það að við megum búast við að næsti atburður geti hafist í lok þessa mánaðar eða í desember. Ef þær aðstæður skapast að við fáum aftur eldsumbrot svona norðarlega

að ráðherra sem þarf að taka þessar ákvarðanir varðandi varnarmannvirki verði að hafa skýra heimild frá Alþingi til að geta gert það og brugðist við með mjög skjótum hætti eins og gert var fyrir ári síðan. Ég vil enn á ný þakka Alþingi fyrir skjótt viðbragð og sýna íbúum Reykjaness þann mikla skilning sem þarna þurfti á að halda. Sömuleiðis var ákveðið að það yrði sérstakt gjald tekið sem á að renna sitt skeið í lok árs 2026.

við erum í raun og veru að sjá gosin fara stækkandi og hættuna aukast. Nú er talað um að gosin stækki um allt að 30% við hvern atburð

og sem rennur sitt skeið á enda í lok árs 2026, var hugsað fyrir þessa fyrstu framkvæmd sem þá var metin á milli 2 og 3 milljarða. Núna er þessi kostnaður við uppbyggingu varnargarða kominn í um 10 milljarða þannig að það er ljóst að íslenska þjóðin er að taka á sig verulegan kostnað sem kemur þá ekki fram með þessu beina gjaldi heldur í sköttum okkar. Kostnað við þessar hamfarir sem nú orðnar eru á Reykjanesi má meta á hátt í 100 milljarða og vitaskuld hefur það áhrif á íslenskt efnahagslíf og íslenskt samfélag. Ég vil bara fá að ítreka það hér.

þetta er verulegur kostnaður. Þessi verkefni eru í stöðugri þróun og sem betur fer þá vita okkar sérfræðingar alltaf betur og betur hver kostnaðurinn er. Ég vil ekki með einhverjum óábyrgum hætti

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að flytja frumvarp sem er mjög mikilvægt að fari hratt og vel í gegnum þingið vegna þess að við erum enn þá bara í miðjum atburðum þegar kemur að Reykjanesinu.

Nú hef ég heyrt að tillögur um hann og hönnun hafi legið fyrir um nokkurra mánaða skeið en að engin ákvörðun hafi verið tekin um það enn þá hvort það eigi að byggja hann. Það er vert að hafa í huga að þó svo að það sé umtalsverður kostnaður við að byggja þennan varnargarð þá er það þannig að ef Reykjanesbrautin lokast þá munu þeir 12.000–18.000 bílar sem keyra hana á hverjum degi ekki komast fram og til baka. Þetta hefði gífurleg áhrif á allt millilandaflug vegna þess að þá væri ekki hægt að koma farþegum eða áhöfn eða starfsfólki fram og til baka. Þegar Reykjanesbrautin lokaðist vegna veðurs í tvo daga þá áætluðu flugfélögin að tap þeirra væri um 2 milljarðar á tveimur dögum.

en ég held að hér sé mikilvægt að við byrjum þessa varnargarðagerð sem fyrst því að ef gosið kemur upp

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningu sem beint var til mín. beint var til mín. Hv. þingmaður nefnir hér að það hafi legið fyrir í nokkurn tíma hönnun og tillögur um varnargarða við Reykjanesbraut. Ég vil bara árétta að það hefur engin tillaga borist ráðherra frá ríkislögreglustjóra. Það hefur engin tillaga borist ráðherra. Hins vegar er mér kunnugt um að verið er að hanna þessi mannvirki. Það er verið að teikna þau og það er verið að horfa á líkön, möguleg hraunflæðilíkön og hvernig uppbyggingu á varnarmannvirkjum til að verja þessa mikilvægu innviði sé best fyrir komið. Það er alveg ljóst að mannvirkið til að gegna þessu hlutverki verður stórt, það verður umfangsmikið og þar með verður kostnaðurinn umtalsverður, eins og tekið er fram í greinargerðinni. Það er líka ljóst að Reykjanesið er gríðarlega mikilvægt í öllu efnahagslegu tilliti hér á Íslandi. Þarna er 30.000 manna byggð og þær varnaraðgerðir sem við höfum farið í og allar þær ákvarðanir sem ég hef tekið til að verja bæði byggðina í Grindavík og einnig orkuverið — ég vil árétta það að þær hafa komið í veg fyrir stórkostlegt tjón á Reykjanesi. Við erum að upplifa óvenjulega tíma

Það er líka mikilvægt fyrir íslenskan efnahag að við höldum þessu gangandi. Eins og ég sagði áðan eru þetta allt að 18.000 bílar á dag.

Reykjavíkursvæðið, eða Stór-Hafnarfjarðarsvæðið, eins og við höfum stundum kallað það. En það er samt sem áður mjög erfitt að koma mannskap sem þarf að fara fram og til baka þarna á milli. Þó svo að við öll vonum að sjálfsögðu að eldgosin á Reykjanesi hætti, við vonum öll að þau verði þá á svæðum þar sem þau hafa ekki áhrif á byggð eða innviði, þá þurfum við alltaf, þegar kemur að því að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir, að taka ákvarðanir sem stundum, já, er kannski ekki þörf á. Ég segi það

þá get ég bent á þúsundir dæma um það að slíkt er rétt ákvörðun vegna þess að við þurfum alltaf að hugsa um hvernig við getum farið í fyrirbyggjandi áður en hlutirnir gerast. Þess vegna er mikilvægt að við byrjum á þessum varnargarði sem fyrst meðan tólin og tækin og veðrið og annað er til staðar. Ég vona að við finnum út úr því hvar þetta er strand í stjórnkerfinu og bara leysum það sem hraðast.

Hv. þingmaður nefnir hér mikilvægi bæði búsetu en ekki síður atvinnulífs á Reykjanesi sem mér er mjög vel kunnugt um og mikilvægi þess að fólk geti sótt vinnu og farið um þessa mikilvægu samgönguleið sem Reykjanesbrautin er. En þá vil ég árétta að það er líka mikilvægt að geta búið á heimili sínu að heimili manns verði ekki fyrir tjóni vegna hugsanlegra náttúruhamfara sem orðið geta á Reykjanesi. Hv. Hv. þingmaður nefnir hér mikilvægi þess að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir og ég gæti ekki verið meira sammála honum enda höfum við, og ég, tekið margar ákvarðanir á síðustu 12 mánuðum einmitt til að fyrirbyggja

Nú erum við að sigla inn í veturinn og það er mikilvægt að við tryggjum það að heitt og kalt vatn og rafmagn verði á svæðinu og komi frá Svartsengi.

En núna hafa þær hamfarir sem hér hafa orðið kennt okkur það að við þurfum að vera kannski skrefinu framar í forvörnum. Ég held að við gætum orðið framúrskarandi í forvörnum rétt eins og í viðbragði og það höfum við svo sannarlega verið á Reykjanesi. Þetta er áskorun. Við erum öll óhrædd við að taka ákvarðanir til að bregðast við þeim miklu áskorunum (Forseti hringir.) sem þessi verkefni kalla á.